Jú, honum finnst ekki ganga nógu vel að sparka flóttafólki úr landi. Það vantar lagaheimild til að þvinga þau til líkamsrannsóknar, hann vantar lagaheimild til að geta vísað þeim allslausu á götuna í Grikklandi. Þetta ætlar hann að nota Úkraínustríðið til að réttlæta. Það er ógeðslegt að nota stríð í Úkraínu sem átyllu fyrir því að svipta fólk á flótta mannréttindum. Ógeðslegt að ríkisstjórnin ætli að gera það. Nú reynir á samstarfsfólk Jóns Gunnarssonar í ríkisstjórn um það hvort það hleypi þessum viðbjóði í gegnum ríkisstjórn og þingflokka, hvort það ætli að taka þátt í stríði Jóns Gunnarssonar gegn réttindum fólks á flótta eða taka sér stöðu með mannúðinni.

Virðulegur forseti. Hæstv. dómsmálaráðherra mætti einmitt gæta orða sinna. Hann ætti að gæta orða sinna áður en hann egnir viðkvæmum hópum upp á móti hvor öðrum í einhvers konar tindátaleik hans sjálfs. Það er nefnilega virkilega ógeðslegt að egna svona hópum upp á móti hvor öðrum, að notfæra sér stríðið í Úkraínu til þess að vísa hópi flóttamanna á götuna í Grikklandi. Við skulum ekki gleyma því að þetta er sami hópur fólks og Útlendingastofnun vísaði rakleiðis á götuna fyrir ári síðan um miðjan vetur gegn lögum, eins og hefur verið úrskurðað, án lagaheimildar, án þess að nokkrar afleiðingar af því hafa hlotist fyrir Útlendingastofnun eða ráðherrann sem leyfði þessu að gerast. Og það var einmitt til hvers? Til að þvinga þessa sömu flóttamenn til þess að sæta líkamsrannsókn til þess að það megi vísa þeim á götuna í Grikklandi. Nú stendur til að nota stríðið í Úkraínu

Virðulegi forseti. Það er ekki bara spurning um að ráðherra fái heimild til að vísa fólki á götuna í Grikklandi, sem er sannarlega ein af ástæðum þessa frumvarps, heldur að vísa þeim á götuna á Íslandi. Kærunefnd útlendingamála staðfesti hér í fyrra að það hefði verið ólögmætt af hálfu Útlendingastofnunar að vísa fólki út á götu fyrir það að neita að gangast undir líkamsrannsókn, enda er þetta tvennt

var eiginlega það síðasta sem ég bjóst við að þetta yrði orðræða ríkisstjórnarinnar um það hvernig ætti að bregðast við flóttamannavandanum frá Úkraínu. Ég bjóst við tilkynningu um það

í stað þess að svara okkur strax: Hvernig á að bregðast við flóttamannavandanum frá Úkraínu? Ekki með því að segja: Við verðum nú fyrst að losa okkur við þá sem við erum með hérna áður en við getum tekið á móti einhverjum öðrum.

þá skynjaði maður svo vel hversu hæf við vorum til að bregðast við í neyð og tilbúin til þess að aðstoða fólk. Það stóð ekkert á hjálpseminni á þeim tíma og þannig hef ég skynjað þessa hluti, að við ætlum að hjálpa fólki í neyð, hvaðan sem það kemur, hvort sem það kemur frá Vestmannaeyjum, Venesúela eða Úkraínu. Þannig vil ég horfa á þetta. Mér þykir það sérstakt að það þurfi að henda fólki frá Venesúela út af því að það eru einhverjir aðrir og betri flóttamenn koma til landsins.

Herra forseti. Það er nú oftast sem maður kemur upp undir þessum lið og kvartar yfir því að ríkisstjórnin komi ekki með mál inn en núna erum við sannarlega að tala um mál sem við viljum ekki fá inn.

formenn þeirra, um að það ætti að endurskoða útlendingalögin og sýna í þeim meiri mannúð. En Sjálfstæðisflokkurinn virðist hafa algjört dagskrárvald í þessum málaflokki og við erum búin að horfa upp á það núna síðustu daga og vikur hvernig hver atburðurinn rekur annan sem býr til mynstur sem við hljótum öll að sjá. Með ríkisborgararéttinn, með samningunum við Rauða krossinn og nú þetta. Það verður á ábyrgð Framsóknarflokks og Vinstri grænna ef þessi mál komast í gegn.

Herra forseti. Ég vek athygli á því að þetta er ekki í fyrsta skipti sem þetta mál kemur inn til þingsins. Meginhluta þess hefur verið hafnað af þinginu ítrekað. Það sem við erum fyrst og fremst að mótmæla hér er náttúrlega að það skuli eiga að bera þetta á borð þingsins eina ferðina enn, en ekki síst undir hvaða formerkjum. Það er undir þeim formerkjum að það sé ekki pláss fyrir flóttafólk sem við erum öll sammála um að þurfi á vernd að halda. Þetta er algjörlega óboðlegt og það er þetta fyrst og fremst sem stingur núna; að það eigi að vísa út á götu eða vísa úr landi fólki sem er flóttafólk,

Það er að veita þessu fólki leyfi til dvalar á Íslandi svo það geti farið að hefja sitt líf og geti séð um sig sjálft.

Ég trúi því ekki að hinir 62 aðilarnir hér á þingi, aðrir en hæstv. dómsmálaráðherra, séu ekki með mannúð í hjarta sér, að þið sem hér sitjið ætlið að leyfa kynþáttahatursfrumvarpi að fara í gegn, að það er það sem það er. Það á að útiloka fólk vegna þess hvaðan það kemur á meðan það er hægt að taka vel á móti öðrum. Ég trúi því ekki upp á ykkur, hv. þingmenn, og ég vona að þið standið með okkur í að stoppa þetta frumvarp.

Við eigum að sýna þá virðingu hér á Alþingi, þeir þingmenn stjórnarinnar sem tala, að blanda ekki þessu tvennu saman. Við eigum að sjá til þess að taka á móti þeim sem þurfa á því að halda og gera það vel og fara að lögum og reglum

að hann efist um heilindi þeirra flóttamanna sem komu yfir landamærin frá Úkraínu, að þarna sé að finna fólk sem sé að misnota aðstöðu sína með því fara yfir landamæri frá Úkraínu og leita hælis, að það séu nú ekki allir heiðarlegir sem óski þess að fá skjól í kjölfar átakanna í Úkraínu. Þetta er fulltrúinn sem þessi ríkisstjórn hefur valið sér

Innrás í frjálst og fullvalda ríki sem mun leiða af sér gríðarlegan vanda sem við munum að sjálfsögðu axla með okkar vinaþjóðum og bandalagsþjóðum. Við munum að sjálfsögðu ekki skorast undan því. Við Íslendingar höfum allt til að bera að skjóta skjólshúsi yfir þá sem þurfa á því að halda.

er varða Úkraínu. Þar hafa orð bæði forsætisráðherra og félags- og vinnumarkaðsráðherra sem og utanríkisráðherra staðfest það að auðvitað munum við vera þjóð meðal þjóða þegar kemur að því að aðstoða flóttafólk sem er í þessum hræðilegu aðstæðum sem við horfum upp á breytast frá mínútu til mínútu í Úkraínu.

er ekki viss um að þeir hv. stjórnarliðar sem töluðu hér á undan mér hafi endilega heyrt umræðuna af því að við vorum ekkert að tala um það hvort Ísland ætlaði að taka á móti flóttafólki frá Úkraínu.

ætlar að nota flóttafólkið frá Úkraínu sem átyllu fyrir því að koma í gegn frumvarpi, sem hann er fjórði ráðherra þessarar ríkisstjórnar til að reyna að koma í gegn, frumvarpi sem snýst eingöngu um það að geta sparkað fólki hraðar úr landi. Það eru ekki úkraínsku flóttamennirnir sem á að sparka. Það er fólkið sem er að flýja ástandið í Palestínu, í Sýrlandi. Það er fólkið sem er búið að brjóta lög á þegar það var svipt þjónustu hér á landi. Það er búið að brjóta lög á óléttum konum þegar þeim er veitt flughæfnisskírteini af trúnaðarlækni Útlendingastofnunar. Og vegna þess að ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur var gerð afturreka með þessi lögbrot

Nýjustu tölur segja að á annað hundrað manns hafi fallið og á annan tug barna. Okkur ber að stöðva þennan einræðisherra sem fer með ofbeldi gegn lýðræðislandi. Almenningur er skotmark og börn.

Nú á tímum hækkandi sólar í febrúar og mars á sér stað árviss viðburður í íslenskri samfélagsumræðu. Foreldrar barna sem fædd eru á fyrstu mánuðum ársins og bíða eftir að fá úthlutað plássi, ýmist á ungbarnaleikskólum eða hjá dagforeldrum, grípa í tómt. Eitt sveitarfélag hefur öðrum fremur lagt áherslu á aðkomu sína að því að brúa bilið á milli fæðingarorlofs og dagvistunar að því loknu og það er Reykjavíkurborg.

2021. Sjö nýir leikskólar verða opnaðir í Reykjavík árið 2022. Til samanburðar verður enginn leikskóli opnaður á sama tíma í Kópavogi enda skiptir máli hver stjórnar. Það er samt ekki nóg að bjóða upp á þessi pláss heldur skiptir líka máli að innritun barna fari fram á þeirra forsendum. Núverandi lagaumhverfi gerir stærri sveitarfélögum ekki kleift að innrita á leikskóla með tilliti til þess að yngri systkini njóti forgangs á sama leikskóla og hin eldri. Raunin er því sú að fjölmargar fjölskyldur, nýkomnar úr fæðingarorlofi, standa frammi fyrir því að þurfa að keyra hverfa á milli og stundum bæjarfélaga til að nálgast dagvistun. Á þessu tapa allir, hvort sem horft er út frá umhverfinu, atvinnulífinu, umferð, félagslegri samþættingu innan hverfa eða mikilvægum samvistum systkina á fyrstu árum þeirra. Herra forseti. Ég kalla því eftir að löggjafarvaldið hlutist til um að gera breytingar á lögum nr. 90/2008, um leikskóla, sem geri sveitarfélögum kleift

Þar voru athyglisverðar tölur dregnar fram um stöðuna, m.a. um stöðu Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja. Þó að fjárframlög til HSS hafi aukist í núverandi fjárlögum þá hafa þau aukist um allt land og ekkert meira á Suðurnesjum. Vinna við að innleiða nýtt fjármögnunarlíkan heilsugæslustöðva á landsbyggðinni er hafin. Það vinnur því miður ekki með Suðurnesjunum. Vegna uppbyggingar þessa fjármögnunarlíkans þá vega atriði eins og að samfélagið sé ungt

hvern íbúa kemur í ljós að flestir íbúar eru á hvern heilbrigðisstarfsmann á Suðurnesjum, eða 128. Þeir eru fæstir á Vestfjörðum eða 40, og á Norðurlandi eru þeir 95. Framlag til heilsugæslu árið 2020 var á Suðurnesjum 79.000 en 116.000 að meðaltali á hvern íbúa á landsbyggðinni.

Suðurnesin eru með eina heilsugæslustöð sem sinnir 30.000 manns, en á höfuðborgarsvæðinu er sirka 11.500 íbúar á hverja heilsugæslu. Þess vegna þyrftu heilsugæslur á Suðurnesjum að vera þrjár. Virðulegur forseti. Það er kominn tími til að ríkið fari að laga þetta.

er ríkasta eina prósentið í heiminum búið að losa jafn mikið af gróðurhúsalofttegundum og öll Afríka mun gera á þessu ári. Þessi misskipting í heiminum er dregin skýrt fram í skýrslu sem kom út í gær frá sérfræðingahópi milliríkjanefndar Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar þar sem afleiðingar loftslagsbreytinga eru fókusinn. Það eru kannski ekki ný tíðindi í þessari skýrslu, hún var síðast gerð fyrir sjö árum en hún er miklu skýrari. Það er allt afdráttarlausara í þessari skýrslu en þeirri sem kom út fyrir sjö árum og vel að merkja eru árin sjö sem eru liðin frá 2014 þegar síðasta skýrsla kom út heitustu sjö ár mannkynssögunnar. Það kostar að bregðast við loftslagsbreytingum og það kostar enn þá meira að gera það ekki. Skýrslan sýnir að aðgerðaleysi ríkisstjórna heims á síðustu árum og áratugum til að bregðast við loftslagsvánni orðið þess valdandi að helmingur mannkyns, 3,6 milljarðar fólks, búa nú þegar við afleiðingar loftslagsbreytinga, oft mjög alvarlegar. Aðgerðaleysið endurspeglast líka í því að á ráðstefnu í Kaupmannahöfn 2009 sammæltust ríku löndin um að leggja 100 milljarða bandaríkjadala af hendi í aðgerðir gegn afleiðingum loftslagsbreytinga til hinna fátækari. Sá reikningur var kominn á gjalddaga 2020 og þau sviku þetta loforð. Það aðgerðaleysi birtist líka á ólíklegustu stöðum eins og því að Evrópa er ekki búin að skipta yfir í grænu orkuna (Forseti hringir.) sem þarf að gera til að bregðast við loftslagsvánni og er þess vegna upp á rússneskt gas og olíu komin og fjármagnar þess vegna stríðsrekstur

Það er ljóst að alvarleiki málsins vex með hverjum deginum og sífellt öflugri vopnum er beitt sem valda meiri skaða. Það er áhyggjuefni að mannfall meðal almennra borgara virðist fara hratt vaxandi. Við erum að upplifa heimssögulega tíma, atburði sem munu hafa mikil áhrif á evrópsk öryggismál næstu áratugina. Við sjáum miklar og hraðar breytingar á stefnu Evrópusambandsins, Þýskalands, Svíþjóðar og fleiri ríkja. Breytingar hafa orðið á síðustu dögum sem hefðu fyrir ekki svo löngu síðan talist mjög ólíklegar eða óhugsandi. Evrópa er sameinuð í þessu máli. Það er mín tilfinning að samhugur íbúa Evrópu hafi um áratugaskeið ekki verið meiri í einstöku máli

Við sem búum í smáríki eins og Íslandi eigum allt undir því að alþjóðalög séu virt. Ég hef hugsað til þess á undanförnum dögum hversu mikil fyrirhyggja og gæfa var fólgin í því fyrir hönd Íslands að þáverandi ráðamenn börðust fyrir aðild að Norður-Atlantshafsbandalaginu, NATO, og varnarsamningi við Bandaríkin 1949 og 1951. Okkar áherslur í að aðstoða Úkraínumenn verða í gegnum mannúðarstarf, eins og utanríkisráðherra hefur lagt áherslu á. Við eigum að gera okkar allra besta í að aðstoða Úkraínumenn í þeirra neyð.

Þó að Úkraínumenn berjist hetjulega fyrir landi sínu er staðan mjög alvarleg hvernig sem á það er litið. Margir almennir borgarar hafa orðið fyrir miklu tjóni, slasast eða jafnvel látið lífið. Borgarstjóri Kænugarðs segist ekki geta sagt til um hve lengi Úkraínumenn geti varist innrásinni, en það verði þó lengi. Það liggur fyrir að skaðinn verður mikill þegar ríki neyðast til að verjast árás sem þessari. Úkraínumenn þurfa á ýmissi aðstoð að halda og hafa óskað eftir henni frá alþjóðasamfélaginu. Flestar þjóðir heims hafa svarað kallinu og er Ísland þar engin undantekning. Vissulega getum við fordæmt innrásina við hvert tækifæri eins og við höfum gert hér á landi. Fyrir liggur að hálf milljón manna hefur nú þegar flúið stríðsástandið í Úkraínu og myndirnar sem við sjáum eru átakanlegar.

Ég vil sérstaklega minna á stöðu fatlaðs fólks sem er í mjög erfiðri stöðu og kemst jafnvel ekki frá nema með sérstakri aðstoð, í raun oft háð aðstoð annarra. Þar eigum við sem þjóð að axla ábyrgð. Að auki hafa Íslendingar verið að safna fyrir grunnaðstoð til Úkraínumanna. Þörfin fyrir mat, vatn, heilbrigðisvörur, heilbrigðisþjónustu og fleira vex með hverjum degi. Virðulegur forseti. Staðan í Úkraínu er alvarleg. Við Íslendingar stöndum með Úkraínumönnum og munum gera það áfram.

þar sem saklausum borgurum er ekki eirt eins í öllum hernaði. Skólar og spítalar eru skotmörk og enn meiri hörmungar eru í uppsiglingu. Íbúar landsins bíða milli vonar og ótta í dag eftir því sem lestir af þungavopnum færast nær borgum þeirra. Það er aðdáunarvert að sjá þá miklu samstöðu á alþjóðavettvangi með úkraínsku þjóðinni og gegn ólöglegri innrás Rússa í Úkraínu. Forsætisráðherra og utanríkisráðherra hafa lýst afstöðu ríkisstjórnarinnar og íslenskir þingmenn eru einhuga í fordæmingu sinni á hernaði Rússa og það er nauðsynlegt. Nú á sjötta degi innrásarinnar er ljóst að áhrif hennar munu snerta okkur öll, mest á vettvangi mannúðaraðstoðar við íbúa Úkraínu sem hafa nú þegar lagt á flótta og ljóst er að þeim mun fjölga mjög hratt. Hálf milljón manna hefur nú þegar þurft að yfirgefa landið og hrikalegar myndir birtast okkur af aðskilnaði fjölskyldna sem flýja árásir Rússa. Aðliggjandi lönd við Úkraínu og Rússland hafa tekið á móti fólki á flótta þaðan og ætla að opna faðminn enn frekar fyrir Úkraínumönnum. Það hafa íslensk stjórnvöld líka sagst ætla að gera og þurfa að sýna það vel og skýrt í verki án þess að það halli á umsækjendur um alþjóðlega vernd og þjónustu við þau. Við munum líka finna fyrir efnahagslegum áhrif innrásarinnar og þurfum að vera undir það búin hér á landi líkt og aðrar Evrópuþjóðir. Innrás Rússa hefur líka þegar haft gríðarleg áhrif á evrópsk stjórnmál eins og við sjáum í viðsnúningi utanríkisstefnu Þýskalands og að Evrópusambandið er í fyrsta sinn að senda hergögn til annars ríkis utan ESB. Herra forseti. Það sem skiptir mestu máli núna er að við sýnum úkraínsku þjóðinni fulla samstöðu, förum ekki í pólitískar skotgrafir hér heima fyrir og tölum alls staðar fyrir því að innrásinni verði hætt nú þegar og að friði verði komið á strax. Við Íslendingar höfum rödd og við skulum nýta hana í þágu friðar. Skýrsla milliríkjanefndar Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar kom út í gær. Skýrslan er afrakstur vinnuhóps sem ég hef verið hluti af sem meðhöfundur og leggur mat á áhrif loftslagsbreytinga á lífríki og samfélög, auk þess sem hún leggur til nauðsynlegar aðgerðir til aðlögunar. Enn og aftur gefa vísindin okkur ótvíræð skilaboð: Loftslagsbreytingar ógna velferð mannkyns og möguleikanum á að skapa lífvænlega og sjálfbæra framtíð fyrir alla. Breytingarnar eru hraðari en okkur óraði fyrir og tíminn er naumur. Skýrslan kallar eftir skýrri stefnu stjórnvalda og leggur áherslu á kerfisbreytingar og loftslagsréttlæti. Mig langar að staldra við hugtakið loftslagsréttlæti því að notkun hugtaksins í skýrslunni er söguleg og ber merki um ákveðna áherslubreytingu. Áhrif loftslagsbreytinga á líf okkar eru ójöfn og breytileg eftir t.d. búsetu, kyni, stétt og fjárhag. Loftslagsréttlæti felur í sér að tillit sé tekið til þessa í öllum aðgerðum. Þetta hefur verið skýr krafa þróunarlanda og því jákvætt að sjá aukið vægi þessarar orðræðu. Ég vil nefna þrennt úr skýrslunni sem tengist þessu: Í fyrsta lagi sýnir skýrslan að yfir 3 milljarðar manna búa nú þegar við varnarleysi gagnvart loftslagsbreytingum og hátt hlutfall dýrategunda er sömuleiðis viðkvæmt fyrir áhrifum þeirra. Í öðru lagi leggur skýrslan áhersla á samvinnu milli ólíkra hópa og samtvinnun á þekkingu á loftslagsvánni. Hér má nefna staðbundna þekkingu til að mynda hópa frumbyggja, sem hingað til hefur fengið lítið vægi í samanburði við hefðbundna vísindalega þekkingu. Í þriðja lagi segir skýrslan með mikilli vissu að aðgreiningarlausar og kerfismiðaðar lausnir sem byggja á félagslegum jöfnuði og loftslagsréttlæti minnka loftslagsáhættu og skapa þannig farveg fyrir loftslagsþolna þróun. Það er mikil þörf á auknum aðgerðum og fjárhagslegum stuðningi Vesturlanda til svæða og samfélaga sem eru viðkvæmust fyrir áhrifum loftslagsbreytinga. Herra forseti. Alþjóðasamvinna hefur sjaldan verið mikilvægari en á okkar tímum og við verðum að vinna saman að metnaðarfullum og réttlátum loftslagsaðgerðum.

Ég kem hingað í ræðustól fyrir íbúa á Suðurnesjum sem hafa nú í langan tíma upplifað óöryggi í heilbrigðisþjónustu á svæðinu allt of lengi. Það er ljóst að fjárframlög til málaflokksins eru undir því sem er á öðrum svæðum og málaflokkurinn því verulega undirfjármagnaður. Það er ólíðandi fyrir stofnun sem þjónar svo stóru svæði og er staðsett í fjórða stærsta sveitarfélagi landsins. Það er ekki hægt að segja við tugþúsundir íbúa á Suðurnesjum að þeir geti bara leitað til Reykjavíkur, á Landspítalann þar sem álagið er nú nóg fyrir. Nú eru tæplega 30.000 íbúar á svæðinu og þumalputtareglan er sú að að baki hverri heilsugæslu séu um 12.000 íbúar. Nú í dag er ein bráðamóttaka og ein heilsugæsla á Suðurnesjunum öllum. Það er skortur á heilbrigðisstarfsfólki og þegar orðspor stofnunarinnar verður neikvætt verður þeim mun erfiðara að fá þangað gott og hæft starfsfólk. Húsnæðismálin hafa verið í ólestri auk undirfjármögnunar og mönnunarvanda. Á síðasta ári samþykkti heilbrigðisráðherra að hefja framkvæmdir við nýja heilsugæslu í Innri-Njarðvík. Vandamálið er bara að hún verður ekki tilbúin fyrr en í lok árs 2024. Það er ekki hægt að láta íbúa Suðurnesja búa við óöryggi og skerta heilbrigðisþjónustu í rúm tvö ár og við krefjumst þess að fundin verði bráðabirgðalausn fram að þeim tíma að ný heilsugæsla tekur til starfa. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar hefur skorað á heilbrigðisráðherra að leysa bráðan vanda með því að opna bráðabirgðaheilsugæslu sem fyrst og ég tek undir þá áskorun. Heilbrigðisstofnun Suðurnesja býr yfir mörgu góðu fólki sem brennur fyrir starfi sínu á stofnuninni. Við skulum ekki horfa fram hjá þeim mannauð. Við verðum öll að leggjast á eitt að bæta það sem þarf að bæta til að stofnunin geti sinnt því hlutverki sem henni er ætlað að sinna á Suðurnesjum.

Fiskeldi á Íslandi er ung atvinnugrein í örum vexti en mikill uppgangur hefur verið í fiskeldi á heimsvísu undanfarna áratugi. Mikilvægt er að við horfum til þróunar í nágrannalöndunum og nýtum okkur þá reynslu sem þar hefur orðið til svo að hægt verði að byggja upp heilbrigða starfsemi hér á landi. höfum ekki borið gæfu til að byggja upp sterka löggjöf og reglur hvað varðar heilbrigði og umhverfi og það er mikilvægt, bæði fyrir iðnaðinn og okkur, að því sé fylgt eftir og að eftirlitið sé virkt. Eignarhald laxeldisfyrirtækja á Íslandi hefur því miður verið að þróast á þann veg að mikil samþjöppun á sér stað í greininni. Sú þróun getur leitt til þess að fá fyrirtæki verði alls ráðandi. Líkt og staðan er í dag eru raunhæfir möguleikar á því hérlendis að einn aðili geti eignast öll gildandi rekstrarleyfi og stjórnað þannig allri framleiðslu á eldisfiski og seiðaeldi á landi og sjó.

takmarka mætti samþjöppun eignarhalds aðila á laxeldisleyfum á Íslandi og skoða samhliða því hvort takmarka ætti með einhverjum hætti eignarhald erlendra aðila á laxeldisleyfum á Íslandi. Ég tel afar brýnt að skoðað verði hvernig tryggja megi með lagasetningu að laxeldi á Íslandi verði ekki í eigu örfárra aðila. Tryggja þarf fjölbreytni í greininni ásamt staðbundnu eignarhaldi. Það skiptir gríðarlega máli að samhliða uppbyggingu á laxeldi á Íslandi sé tryggt að atvinnulíf og mannlíf á svæðinu blómstri ásamt því að laxeldi á Íslandi vaxi og dafni í sátt við umhverfið og samfélögin. Herra forseti. Ef einhverjum einhvers staðar var ekki orðið ljóst hvað orðin eitruð karlmennska merkja þá er innrásin í Úkraínu dálítið vel til þess fallin að lýsa því. Konur, börn, gamalt fólk, fatlað fólk eru þau sem liggja í valnum á meðan við hlustum á og sjáum í fjölmiðlum, bæði hérlendis og erlendis, umræðu á pari við það sem gerist á spjallþráðum tölvuleikja um það hvers lags vopn eru notuð og af hvaða krafti eigi að nota þau. En fórnarlömbunum er, held ég, alveg sama hvað sprengjan heitir þegar hún fellur. Ef það er eitthvað sem atburðir síðustu daga sýna okkur er það hversu gríðarlega verðmætur friðurinn er fyrir allt okkar líf; fyrir daglegt líf, viðskipti, menningu, íþróttir. Það er eðlilegt að fyllast vanmætti og finna fyrir hjálparleysi. Við eigum að vera meðvituð um gæfu okkar að alast upp og búa hér í friðsælu landi. Vanmátturinn og hjálparleysið gerir ábyrgð okkar enn skýrari. Það hefur verið okkar skoðun í VG að aukinn vígbúnaður og vígvæðing og hernaðarbandalög séu ekki besta leiðin til að tryggja frið í heiminum. Friðarhyggja snýst um að friður sé það mikilvægasta sem þurfi að tryggja í alþjóðasamskiptum. Ekkert er jafn skaðlegt fyrir umhverfi, velferð og heilsu fólks og hernaður. Við á Íslandi erum að mörgu leyti í forréttindastöðu í alþjóðasamfélaginu og okkur ber því að gera það sem í valdi okkar stendur til að deila auðlegð okkar með þeim sem mest þurfa á að halda. Ísland á að axla ábyrgð og koma fólki í neyð til hjálpar, bæði með því að taka vel á móti fólki á flótta og styðja fólk í því að geta lifað með reisn annars staðar í heiminum.

Virðulegi forseti. Hæstv. fjármálaráðherra hefur verið tíðrætt um góða eiginfjárstöðu heimilanna en þegar grannt er skoðað byggir hún ekki á því að skuldir heimilanna við bankana séu að lækka eins og ætti að vera viðmiðið heldur því að húsnæðisverð er að hækka þannig að hlutfall skulda gagnvart uppskrúfuðu húsnæðisverði hefur jú lækkað án þess að fjárhagslegar skuldbindingar heimilanna hafi í raun tekið nokkrum breytingum. Þetta er staða sem hlýtur fyrr eða síðar að leiða okkur í ógöngur því að hún gengur ekki upp til lengdar. Vanskil eru ekki orðin mikil, segir fjármálaráðherra, eins og það sé til marks um að sumar fjölskyldur berjist ekki í bökkum. Vanskil á húsnæðislánum eru síðustu merkin sem sjást um erfiða stöðu heimila því húsnæðislán eru það sem þau hætta síðast að borga. Eina lausnin sem heimilunum hefur verið boðið upp á til að standa undir hækkunum lána og/eða minnkandi tekjum í gegnum Covid er að nota séreignarsparnaðinn sinn til að greiða niður skuldir og létta á greiðslubyrði. Það að litið sé á þessa leið sem lausn sýnir betur en flest annað hversu skakkt kerfið er. Með því er verið að færa séreignarsparnað einstaklinga sem á að létta þeim lífið á efri árum beint í vasa bankanna og gera hann um leið aðfararhæfan. Þetta er ótrúlega skammsýn hugsun sem margir hafa engu að síður neyðst til að nýta sér. Þessi lausn sýnir betur en flest annað að þetta kerfi stendur ekki undir sér og hlýtur að riða til falls áður en langt um líður. Auk þess er vert að hafa í huga að í öðrum siðmenntuðum löndum getur fólk gert hvort tveggja, greitt af húsnæði sínu og safnað til efri áranna. Ríkisstjórnin þarf að vakna og átta sig á því að það þarf að verja heimilin fyrir áhrifum verðbólgu og það er best gert með því að setja þak á húsnæðiskostnað heimilanna. Stórt skref í þá átt væri að taka húsnæðisliðinn úr vísitölunni en sú einfalda aðgerð myndi lækka verðbólguna um heil tvö prósentustig sem myndi hafa keðjuverkandi áhrif til lækkunar á matarkörfunni, lánum heimila og fyrirtækja, leigu og vöxtum. Ríkisstjórnin verður að hætta að fela raunveruleikann á bak við meðaltöl þegar raunveruleiki tugþúsunda er sá að tekjur duga engan veginn fyrir útgjöldum. Það fólk lifir ekki á tekjum þeirra sem hífa meðaltölin upp.

hvernig Úkraína verst núna þungum árásum og hún var sterk af því hversu ótrúlega sterk samstaða þjóðarinnar er. Ég held reyndar að þetta ástand muni ekki síður framkalla sterkari samstöðu innan Evrópu en nokkru sinni fyrr. Það er að verða til annar og dýpri skilningur á mikilvægi Evrópusamvinnu um öryggismál. Þetta sjáum við af hálfu Evrópusambandsins, af viðbrögðum Þjóðverja, Svía og fleiri ríkja vegna þess að sú hætta er raunveruleg að Úkraína sé þröskuldurinn fyrir Rússa núna. Þunginn í árásunum eykst á hverjum einasta degi. Mannfallið er mikið og verður mikið og það er verið að beina árásum að venjulegu fólki. Leikskólar hafa orðið fyrir árásum, það er ráðist að sögulega og menningarlega mikilvægum byggingum. Ég gleðst yfir því að samstaðan á Alþingi er mikil með málstað Úkraínu og samstaðan er mikil af hálfu íslensku ríkisstjórnarinnar en þessum afdráttarlausu yfirlýsingum þarf að fylgja eftir með skýrum aðgerðum. Ég er ánægð með viðbrögð ríkisstjórnarinnar núna í upphafi og vil hér núna eftir þennan fund brýna ríkisstjórnina til að beita rödd sinni og sýna þessa afstöðu áfram í verki. Það var mikilvægt að Rússum var vikið úr Evrópuráðinu á meðan á þessu stendur og þessu mætti fylgja eftir með því að senda rússneska sendiherrann heim senda þannig skýr skilaboð. Við eigum að gera okkar í gegnum mannúðarstarf, með aukinni fjárhagsaðstoð og með því að taka á móti fólki sem nú flýr stríð. Árásin er úr lofti, frá landi og á sjó og svörin þurfa að vera úr öllum áttum líka af hálfu stjórnvalda, viðskipta, fjármála, íþrótta og menningar. (Forseti hringir.) Forseti. Ég brýni ríkisstjórnina um að Alþingi verði áfram upplýst. Alþingi er og þarf að vera bakhjarl ríkisstjórnarinnar núna á þessum sögulegu tímum.

með því að flytja hana alla á Selfoss. Ég skil vel að það þurfi að hagræða en það er líka mikil ábyrgð á ríkinu að standa að þessari þjónustu, standa að þeim störfum sem eru

Herra forseti. Eflaust gerir maður of lítið af því að hrósa pólitískum andstæðingum, en innviðaráðherra brást þannig við í umræðu á Alþingi í gær um málefni flugvalla, að ekki er annað hægt en að hrósa honum fyrir. Í gær spurði ég ráðherra að því hvernig hann sæi fyrir sér þróun innanlandsflugs, kæmi upp sú staða að rekstrarhæfi vallarins í Vatnsmýrinni skertist umtalsvert vegna uppbyggingar nýrra hverfa við flugvellinum. Um þetta spurði ég í því ljósi að stöðugt er þrengt að flugvellinum og þar með dregið úr rekstraröryggi hans. Mat Hollensku flug- og geimferðastofnunarinnar, sem Isavia fékk til að gera úttekt á mögulegum áhrifum fyrirhugaðrar byggðar í Skerjafirði á flugöryggi á Reykjavíkurflugvelli, bendir til að byggð eins og sú sem nú er áætluð í Skerjafirði geti haft umtalsverð, neikvæð áhrif á rekstrarhæfi flugvallarins. Byggðin á málsvæðinu hefur þegar haft neikvæð áhrif þrengingar. Stefna gagnvart flugvellinum hefur áhrif strax og byggðin rís, en lausnin sem boðuð er er fugl í skógi eftir 15–20 ár, og það er ef allt gengur, eins og í sögu, jafn ólíklegt og það nú er. Í gær svaraði innviðaráðherra, og þar með ráðherra skipulagsmála, því til að það væri, með leyfi forseta, alveg skýrt að í þessu samkomulagi skuli Reykjavíkurborg viðhalda sama rekstraröryggi og er á núverandi flugvelli. Ef Skerjafjarðarhugmyndirnar raska því, þ.e. flugörygginu, þá þurfa þær einfaldlega stöðvast, að bíða. Það liggur alveg augljóslega fyrir nema einhverjar mótaðgerðir séu til. Mótvægisaðgerðir væru þær helstar að draga úr byggingarmagni og lækka fyrirhugaða byggð í Skerjafirði nú eða, samanber mat Hollendinganna, að framkvæma miðlunarráðstafanir sem myndu aldrei felast í neinu öðru en takmörkuðu notagildi flugvallarins. Það blasir því við að ekki er annar kostur í stöðunni fyrir innviðaráðherra en að stíga inn í málið og fresta uppbyggingu á svæðinu, enda er hann orðinn ráðherra skipulagsmála, flugvallarmála, byggðamála og í rauninni allra þeirra mála sem mestu skipta er varðar flugvöllinn í Vatnsmýrinni.

og er nú lagt fram í þriðja sinn í nær óbreyttri mynd. Gerðar hafa verið minni háttar breytingar á fáeinum ákvæðum frumvarpsins frá síðustu framlagningu sem nánar er gerð grein fyrir í greinargerðinni sem fylgir frumvarpinu. Heildarendurskoðun laga um leigubifreiðar hófst á sínum tíma með skipun starfshóps um endurskoðun á þeim reglum sem gilda um leigubifreiðaakstur á Íslandi í október árið 2017. Starfshópurinn skilaði tillögum sínum í skýrslu til ráðuneytisins í mars 2018. Í skýrslunni kom fram það mat hópsins að breytingar á íslensku regluverki um leigubifreiðar

Tildrög frumvarpsins má rekja til þess að í janúar 2017 hóf Eftirlitsstofnun EFTA frumkvæðisathugun á leigubifreiðamarkaðnum á Íslandi og mögulegum hindrunum að aðgengi að honum.

og stunda sjálfstæða atvinnustarfsemi og til að stofna og reka fyrirtæki með þeim skilyrðum sem gilda að landslögum um ríkisborgara þess ríkis þar sem stofnsetning fer fram.

en rökstutt álit er undanfari dómsmáls fyrir EFTA-dómstólnum. Því er líklegt að verði ekki gerðar breytingar á regluverki því er snýr að leigubifreiðum hér á landi muni íslenska ríkið þurfa að svara fyrir það fyrir EFTA-dómstólnum. Það frumvarp sem hér er lagt fram er afrakstur vinnu áðurnefnds starfshóps samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins og Samgöngustofu og samráðs við hagsmunaaðila og almenning. Áður en frumvarpið var lagt fram á 150. löggjafarþingi fór fram víðtækt samráð við almenning sem og hagsmunaaðila og í kjölfar samráðsins voru gerðar talsverðar breytingar á frumvarpinu í samræmi við ábendingar umsagnaraðila.

Í ráðuneytinu hefur verið farið yfir þær umsagnir og efnislegar breytingar gerðar á fáeinum ákvæðum frumvarpsins í samræmi við ábendingar sem bárust nefndinni og birtast í greinargerðinni, eins og áður var nefnt. Markmiðið með frumvarpinu sem ég mæli hér fyrir er fyrst og fremst að tryggja gott aðgengi að hagkvæmri, skilvirkri og öruggri leigubifreiðaþjónustu fyrir almenning á Íslandi. Þá er frumvarpinu ætlað að færa lög og reglur um leigubifreiðar til nútímalegra horfs þar sem öruggar og tryggar samgöngur eru hafðar að leiðarljósi auk þess að tryggja að íslenska ríkið uppfylli þjóðréttarlegar skuldbindingar sínar. Verði frumvarpið að lögum munu þau auka atvinnutækifæri fjölbreyttra hópa. Afnám reglna um lágmarksnýtingu leyfis er þannig til þess fallið að veita kynjunum jafnara aðgengi í stéttina. Í dag er staðan sú að karlar eru mun fjölmennari en konur í stéttinni en almennt eru konur taldar líklegri til að starfa í hlutastörfum en karlar. Þá er afnám reglna sem kveða á um að umsækjandi um leyfi hafi starfað fyrir leyfishafa í ákveðinn dagafjölda til að eiga möguleika á að fá útgefið leyfi til þess fallið að veita þeim sem hafa engin persónuleg tengsl við stéttina jafnari tækifæri á við aðra til að fá útgefið starfsleyfi. Neytendur hafa kallað eftir því að opnað verði á þjónustu farveitna hér á landi til viðbótar við þjónustu hefðbundinna leigubifreiða. Frumvarp þetta gerir þó engan greinarmun á farveitum og hefðbundnum leigubifreiðastöðvum. Því munu farveitur þurfa að uppfylla sömu skilyrði og hefðbundnar leigubifreiðastöðvar til að fá útgefið leyfi. Þannig er gætt að sjónarmiðum um jöfn samkeppnisskilyrði og þannig er gert ráð fyrir því að kjósi bílstjórar að starfa fyrir svokallaðar farveitur, sem nýta snjalltækni við milligöngu um þjónustuna, þurfa þeir að uppfylla öll sömu skilyrði og þeir sem hyggjast starfa sem leigubifreiðastjórar í hefðbundnari skilningi. Herra forseti. Nú mun ég gera nánari grein fyrir helstu nýmælum og breytingum sem felast í frumvarpi þessu. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir því að þrjár tegundir leyfa verði í umferð. Fyrst ber að nefna atvinnuleyfi sem veitir mönnum rétt til að starfa sem leigubifreiðastjóri. Þá er í frumvarpinu gert ráð fyrir rekstrarleyfi sem veiti mönnum rétt til að reka eina leigubifreið auk þess að starfa sem leigubifreiðastjóri og loks ber að nefna starfsleyfi fyrir leigubifreiðastöðvar. Varðandi atvinnuleyfi samkvæmt frumvarpinu þá veitir það mönnum rétt til að starfa við leigubifreiðaakstur án þess að reka eigin leigubifreið. Leyfið er ekki háð skilyrðum um lágmarksnýtingu og veitir því rétt til að starfa við leigubifreiðaakstur, hvort heldur sem er að aðalstarfi, hlutastarfi eða í afleysingum. Rekstrarleyfi samkvæmt frumvarpinu veitir mönnum rétt til að starfa sem leigubifreiðastjóri og til að reka eigin leigubifreið. Þannig þurfi rekstrarleyfishafar ekki að hafa atvinnuleyfi að auki. Rekstrarleyfi er ekki frekar en atvinnuleyfi háð skilyrðum um lágmarksnýtingu. Gerðar eru talsverðar breytingar á ákvæðum um leigubifreiðastöðvar og starfsleyfi þeirra. Þannig er í frumvarpinu ekki sérstaklega gert ráð fyrir því að leigubifreiðastjórum sé skylt að hafa afgreiðslu á leigubifreiðastöð en samkvæmt gildandi lögum er slík skylda til staðar á takmörkunarsvæðum. Engu að síður eru settar í lög reglur um starfsleyfi stöðva og áfram verður því heimilt að hafa afgreiðslu á leigubifreiðastöð. Einhverjir leigubifreiðastjórar hafa kallað eftir því að stöðvaskylda sem taki til allra leigubifreiðastjóra verði fest lög. Vil ég nota tækifærið hér og hvetja hv. umhverfis- og samgöngunefnd til að skoða mögulegar útfærslur á slíkri skyldu ef það megi verða til þess að meiri sátt verði um frumvarpið. Gert er ráð fyrir því að fjöldatakmarkanir á útgefnum leyfum til að stunda leigubifreiðaakstur verði afnumdar og munu því takmörkunarsvæði heyra sögunni. höfuðborgarsvæðið, Suðurnes, Árborgarsvæðið og Akureyri. Önnur svæði eru ekki með neinum takmörkunum. Heimildir Samgöngustofu til eftirlits með starfseminni eru skýrðar og auknar frá því sem verið hefur samkvæmt gildandi lögum. Þannig er gert er ráð fyrir því að Samgöngustofu verði heimilt að krefjast þeirra upplýsinga úr hendi leyfishafa og annarra sem kunna að miðla leigubifreiðaþjónustu sem nauðsynlegar eru til eftirlits. Heimildir stofnunarinnar til að svipta leyfishafa leyfi eru einnig gerðar skýrari og áhrifaríkari en verið hefur. Gerðar eru breytingar á þeim skilyrðum sem umsækjendur þurfa að uppfylla til að geta fengið útgefið leyfi til að stunda leigubifreiðaakstur, m.a. eru ákvæði um brotaferil umsækjanda gerð skýrari. Áfram verða því gerðar ríkar kröfur til þeirra sem hyggjast sinna þessu mikilvæga starfi og að sumu leyti verða gerðar meiri kröfur til þeirra en samkvæmt gildandi lögum. Herra forseti. Nú hef ég farið yfir helstu nýmæli frumvarpsins. Ekki gefst tími hér til að greina frá öllum þeim breytingum sem felast í frumvarpinu en ítarlega er gerð grein fyrir þeim í almennri greinargerð sem fylgir frumvarpinu. Það er mikilvægt að vel takist til við endurskoðun laga og regluverks um leigubifreiðar. Um er að ræða lagabálk sem snýr að veitingu þjónustu sem gegnir mikilvægu hlutverki í samgöngukerfi landsins.

Þá stuðlar frumvarpið að heilbrigðri samkeppni og nýsköpun í greininni og gerir skilyrði betri til að framboð þjónustu svari eftirspurn. Með öðrum orðum að þau markmið sem menn settu sér í upphafi í starfshópnum náist með þessu frumvarpi.

fyrir Evrópudómstólnum fyrir nokkrum árum þess efnis að farveitur væru ekki hluti af einhverju deilihagkerfi, einhverju vúdú-launakerfi, heldur væru í raun og veru flutningafyrirtæki sem flytti fólk

forseti. Ég þakka svarið. Þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða í umhverfis- og samgöngunefnd, hvernig við náum að vega þessa ólíku hagsmuni þannig að ekki sé verið að ná fram

dísil- eða bensínbíla, sem og aðrar skattbreytingar sem við erum með í kerfinu, niðurfellingar á vaski og slíku. Þannig að við hvetjum menn til að skoða það.

það er nú þannig að í Danmörku fékkst undanþága frá EES-reglum þannig að stöðvaskyldunni er viðhaldið og leyfafjöldi verður áfram takmarkaður

er rétt að geta þess að við erum búin að fara í gegnum alheimsfaraldur og sá sem hér stendur hefur ekki lagt nokkra áherslu á að klára þetta mál vegna þeirra hamfara sem hafa verið m.a. á flutningasviðinu og þar á meðal hjá leigubifreiðastjórum á síðustu árum. Við getum hins vegar ekki komist undan því að svara

en alls staðar er það undantekning. Við erum með sérstakt stöðvaskyldustarfsleyfi í þessu frumvarpi þannig að það er ekki bannað, það er heimilt. Ef menn vilja skylda það hvet ég nefndina til að skoða það.

koma inn á það sem kemur fram í umsögn frá Alþýðusambandi Íslands, sem bendir á að hægt sé að ná fram þeim markmiðum sem Eftirlitsstofnunin hefur haft uppi við norsk stjórnvöld í þessu efni með mun umfangsminni breytingum en lagt er til í þessu fyrirliggjandi frumvarpi.

þar sem segir að viðskiptaleg sjónarmið ráði ein för í þessu frumvarpi. Í engu sé skeytt um kjör og aðbúnað þeirra sem starfa í greininni og við blasi að löggjöfin hefði í för með sér þrotlaus mannaskipti, upplausn og reynsluleysi (Forseti

að útskýra betur hvaða valkostum við stöndum frammi fyrir. Það er fyrst og fremst verið að afnema fjöldatakmarkanir og þær eru hér á þessum takmörkunarsvæðum sem við þekkjum. Það mætti hugsa sér að setja á fjöldatakmarkanir til að tryggja lágmarksfjölda á svæðum utan núverandi takmörkunarsvæða til að tryggja þjónustu. Það er reyndar það sem Danir hafa verið að gera. Við kölluðum eftir því hvort einstök sveitarfélög, landshlutasamtök eða slíkt, hefðu áhuga á því. Það bárust engar slíkar umsagnir og við höfum beinlínis spurt eftir því. Þetta er eitt af því sem nefndin þarf að skoða. Svo vil ég ítreka það sem ég sagði áðan um stöðvaskylduna. Við erum bæði með í frumvarpinu starfsleyfisregluverkið og heimildina og ég hvet nefndina til að skoða hvort hægt sé að setja á stöðvaskyldu

Herra forseti. Ég þakka hæstv. samgönguráðherra framsöguna. Það kom mér dálítið á óvart að málið væri nú lagt fram hér um bil óbreytt frá því sem gert var í fyrstu tveimur atrennunum sérstaklega í ljósi þeirra athugasemda og umsagna sem borist hafa. Og þó að það sé kannski skákað í skjóli heimsfaraldurs átti gríðarlega mikil umræða sér stað innan umhverfis- og samgöngunefndar í tengslum við fyrstu tvær framlagningar þessa máls þannig að það hefði verið til mikilla bóta hefði ráðuneytið tekið þann bolta til sín að mæta með skýrari hætti mörgum af þeim athugasemdum sem fram komu. En það sem ég vil spyrja hæstv. ráðherra að er hvort hann kunni skýringu á því að í greinargerðinni, þar sem er fjallað um þróun regluverks annars staðar á Norðurlöndum,

Við höfum nú reynt að taka tillit til ákveðinna þátta og kannski hefur bara fyrst og fremst ekki náðst þessi mikla umræða hér í þinginu vegna aðstæðna í samfélaginu út af alheimsfaraldrinum Covid og engin sérstök pressa á að ljúka málinu þegar við fáum frið fyrir því, sem við munum ekki fá núna. Nú þurfum við að svara því hérna, þingið, hvernig við ætlum að breyta þessu. Það hafa aðrar Norðurlandaþjóðir verið að gera. Sumar hafa gengið mjög langt og breytt miklu meira en gert er hér. Í þessu frumvarpi er gengið mjög varlega til verks og uppfylltar að lágmarki þær kröfur sem settar eru af ESA en hlustað mjög á sjónarmið m.a. leigubifreiðastjóra, en auðvitað líka neytenda sem kalla hér eftir möguleikum á nýsköpun og

til við að mæta sjónarmiðum þeirra sem á þessum markaði starfa í dag? Það er nú oft þannig að sjónarmið þeirra sem starfa í hverjum geira fyrir sig hafa býsna drjúga vigt við umsögn mála og það er iðulega reynt að horfa til sjónarmiða þeirra sem best þekkja til og hafa reynslu af því að starfa á markaði. En miðað við þær umsagnir sem bárust við fyrri framlagningar frá þeim sem í geiranum starfa og síðan þá staðreynd að málið er lagt fram hér um bil óbreytt í þriðja skipti

Ég lít svo á að þessi starfshópur sem við hlustuðum mjög á, þar sem sátu fulltrúar þeirra sem starfa í greininni í dag,

að ákveðnu leyti. En svo kannski að öðru leyti þá held ég að við megum segja það. Og þau samskipti og samtöl sem ég hef átt við einstaka forsvarsmenn hafa svolítið fjallað um það að ef við næðum til að mynda þessari umræðu um stöðvaskylduna, og við erum með heimildina og lagaumgjörðina um leigubifreiðastöðvar leigubifreiðastöðvar í frumvarpinu, ef nefndin myndi skoða það með stöðvaskyldunni og útfærslu á henni, þá var það mat þessa aðila að sátt yrði innan greinarinnar. En ég er sannfærður um að það séu ekki allir tilbúnir að skrifa upp á það.

þetta mál með augum skýrra umhverfislegra hvata í þágu hraðari orkuskipta og ef ég skildi hæstv. ráðherra rétt þá hvatti hann okkur í nefndinni til að fara sérstaklega yfir það.

Það væri líka mögulegt að takmarka útgáfu leyfa við vistvæn ökutæki með sérstöku ákvæði í lögum, en eins og ég nefndi væri það kannski fulllangt gengið þegar við erum akkúrat í breytingunum

til þeirra sem sinna þessari þjónustu, m.a. með tilliti til viðkvæmra hópa. Nú vitum við að stór hluti viðkvæmra hópa í samfélaginu nýtir sér þessa þjónustu og við viljum gjarnan að þeir sömu aðilar eigi þess kost.

Þannig gera gildandi lög ráð fyrir að umsækjandi megi ekki hafa verið dæmdur til refsivistar en frumvarpið gerir ráð fyrir að umsækjandi megi ekki hafa gerst sekur um tiltekna refsiverðri háttsemi, að hafa til að mynda ekki verið dæmdur til fangelsisrefsingar, til að brot hafi áhrif á umsókn hans. Það er þó ekki gert ráð fyrir að öll brot hafi áhrif á umsóknir og auk þess er lagt til að ráðherra megi undanskilja ákveðin brot þannig að þau hafi ekki áhrif á orðspor. Þetta er lagt til þar sem það er ekki sjálfgefið að öll brot manna hafi áhrif á hæfni þeirra til að gegna starfinu.

athugun á lögbundnum takmörkunum og hindrunum sem koma niður á samkeppni og koma niður á neytendum. Það er ágætt að nota tækifærið og minna okkur reglulega á að neytendur njóta góðs af veru okkar á hinu Evrópska efnahagssvæði. Sjálf lagði ég fram þingsályktunartillögu í þessa veru árið 2018 og aftur á þessu þingi um frelsi á leigubílamarkaði. Þó svo að það mál hafi verið skotið hraustlega niður af ýmsum þingmönnum hér, líka innan ríkisstjórnarinnar, er ég ánægð með að margt

Við erum að tala um almenningssamgöngur og það er mikilvægt að við ræðum þessa þjónustu sem slíka. Eins og með margt annað í ágætu kerfi almenningssamgangna er rúm

Að mínu mati er heilbrigð samkeppni lykillinn að því að ná þeim markmiðum, bæði með áherslu á samkeppnina sjálfa og svo heilbrigði samkeppninnar. Við þurfum að búa til slíkar aðstæður. Lögbundin fákeppni er einfaldlega til þess fallin að hækka verð til neytenda. Ef samkeppnin verður virk, ef þetta gengur upp hjá okkur, er auðvelt að sjá fyrir sér að í samhengi við aðrar úrbætur, sem verið er að gera í almenningssamgöngum, eigi mun fleiri þess kost að leggja einkabílnum kjósi þeir svo,

Auðvitað þurfum við að hafa reglur eins og við höfum um aðra starfsemi sem við viljum einfaldlega að sé faglega unnin en eins og annars staðar getum við tryggt þessa fagmennsku án þess að setja takmarkanir á frjálsa samkeppni líkt og gilda á leigubílamarkaði í dag. dag. Mig langar hins vegar að nefna réttarbótina sem felst í því að reglur um gjaldmæla séu loksins endurhugsaðar. Verði þetta frumvarp að lögum svona verður neytendum gert fært að semja um verð fyrir fram. geta spurt: Hvað kostar ferðin frá Kringlu upp í Grafarvog? — og fengið verðtilboð, jafnvel séð í smáforriti leiðina sem verður ekin og endanlegan heildarkostnað í stað þess sem nú er, að setjast upp í bíl, sjá mælinn tikka og vita ekki hver lokatalan verður. Svo getur bara vel verið að neytandi hafi val um hvort hann kjósi bíl með núverandi fyrirkomulagi eða þessari nýsköpun, um það snýst jú málið; viðskiptafrelsi, samningsfrelsi og neytendavernd og neytendafrelsi. Að þvinga leigubíla til að nota gjaldmiðla eins og verið hefur hamlar einfaldlega tæknilegri framþróun á borð við greiðslu í gegnum snjallsímaforritin. Það er auðvitað lykilþáttur í því að opna íslenskan markað fyrir þjónustufyrirtækjum sem margir Íslendingar þekkja af góðri reynslu í erlendum borgum og við vitum að þegar eru Íslendingar hér á landi tilbúnir í startholunum að veita neytendum hér á landi slíka þjónustu. Slík þjónusta byggir á grundvelli samningsfrelsis og kostum þess að nýta nýsköpun.

að ég hafi hér verið að vísa til hagsmuna neytenda þá tel ég að hagsmunir leigubílstjóra eða bílstjóra megi sannarlega ekki í léttu rúmi liggja. Þetta snýst náttúrlega líka um atvinnufrelsi þeirra sem hafa hug á að stunda þessa vinnu og það krefst þess að það sé ekki takmarkaður réttur þeirra til að skapa sér hærri tekjur með auknu sjálfstæði í starfi, frelsi til að velja hvort bílstjóri starfi fyrir stöð eða hvernig hann verðleggur þjónustu sína.

að leggja einkabílnum varanlega, búi þeir við þær aðstæður, eða draga umtalsvert úr notkun þeirra og búa til aðstæður fyrir þá sem kjósa að fara allra sinna ferða á einkabíl. Áhugi minn á

á því að sjá þetta frumvarp verða að lögum, snýr fyrst og fremst að akkúrat þessu, að sjá leigubíla í mismunandi mynd verða hluta af lausninni sem gott almenningssamgöngukerfi getur veitt okkur. Við þurfum fjölbreyttara framboð og fjölbreyttara verð til að svo verði. Við höfum þegar séð gríðarlegar tækninýjungar í þessari atvinnugrein og ég er sannfærð um að við erum ekki búin að sjá fyrir endann á þeim.

Því er ekki að neita að það hefur verið mjög harðsnúin andstaða tiltekinna stjórnarþingmanna við þetta mál og verður spennandi að sjá málið unnið áfram í hv. umhverfis- og samgöngunefnd. Ég vona

Það var líka mjög mikill þungi meðal þeirra sem vildu jafnvel sjá gengið lengra í frelsisátt, ekki eingöngu meðal þeirra sem vildu sjá þessu máli

neytenda, koma með sterka nýjung, sterkan vinkil inn í þróun og betrumbætur á almenningssamgöngukerfinu og vernda atvinnufrelsi í þessari grein. Ég hlakka til að sjá þetta mál unnið í hv. umhverfis- og samgöngunefnd og vona að ég fái að

forseti. Ég veit eiginlega ekki hvort ég á að vera pirruð eða þakklát fyrir það að við séum að ræða þetta mál núna í þriðja skiptið,

og ég ætlaði ekki að trúa því hvað við þurftum að fá marga aðila eða gesti á fundi okkar til að fara yfir umsagnir sínar. Ég taldi mig hafa einhverja þekkingu á þessum málaflokki hafandi starfað lengi í stjórn Strætós og hélt að

þeirra sem eru að keyra 9 farþega, 11 farþega, 15 farþega eða hvað það nú er. Mér fannst þetta ofboðslega mikið flækjustig og ætla að minna á að þau lög sem eru í gildi voru til þess gerð að einfalda þáverandi reglubálk. Það var reyndar mikið til innleiðingarmál frá Evrópusambandinu og var verið að tryggja samkeppnisstöðu og einfaldara regluverk. Ég held að að einhverju leyti séu þau lög bara ágæt.

Viðkomandi framkvæmdastjóri sagði: Heyrðu, það er ekkert mál. Það eru mikil tækifæri í ferðaþjónustu á Íslandi fyrir þessa allra ríkustu einstaklinga sem vilja koma til landsins og upplifa og njóta og munu skilja eftir sig alveg gríðarlega mikið af gjaldeyri. Aftur á móti til að reka þessa tegund af ferðaþjónustu neyddist ég til að kaupa farþegaflutningafyrirtæki, þ.e. til að fara og sækja þessa ferðamenn í Leifsstöð og keyra þá um landið. Þá fyrst rak fyrirtækið sig á vegg eftir vegg. Það var spurning um það hvernig bíllinn væri, hversu marga farþega bíllinn væri skráður fyrir og svo hversu marga farþega bíllinn ætlaði sér að flytja, því að oft og tíðum var verið að taka stærri bíla

Þá sagði Samgöngustofa: Nei, þetta gengur ekki upp, þú verður að hafa einhvern bekk hérna aftast og þú þarft að fylla út þetta form og þú þarft að sækja um þetta leyfi og helst þarftu að hafa þessa tegund af bílum.

En ég er kannski að segja að sjálf myndi ég helst vilja að við værum bara með einn einfaldan lagabálk um farþegaflutninga og það sem hefur hingað til verið kallað leigubílaakstur en er auðvitað samkvæmt nútímatækni og nýsköpun í þjónustu að leiðast út í alls konar lausnir. það séu bara skýr og einföld lög um það; þú sækir um eitt, í mesta lagi tvö leyfi og þetta þarf ekki að vera svona flókið eða skipta öllu máli hversu marga farþega þú ert að keyra, hvort þú keyrir þá út fyrir höfuðborgarsvæðið eða bara innan þess o.s.frv.

ansi mikil málamiðlun milli ólíkra sjónarmiða um hversu langt við þurfum að ganga í kröfum til þeirra sem

að það sé algjört lykilatriði að við klárum það og náum þó fram þeim markmiðum sem hér eru. Á sama tíma vil ég að það sé alveg ljóst að sá þingmaður sem hér stendur myndi vilja ganga enn lengra. En í ljósi þess að það er mikilvægt að brjóta upp það kerfi sem við erum í í dag vegna þess að það samræmist ekki að fullu lögum á Evrópska efnahagssvæðinu

dag. Mér finnst alveg sjálfsagt og mikilvægt að gera kröfur til þeirra sem starfa á þessum vettvangi en við þurfum ekki að flækja það um of og við eigum að ýta undir samkeppni og nýsköpun á þessum markaði.

betrumbæta þennan lagabálk. Við þurfum að klára það. Svo í framhaldinu má auðvitað velta fyrir sér hvort ekki sé ástæða til þess einhvern tímann í framtíðinni að sameina þetta allt inn í einn lagabálk sem mögulega væri einfaldari.

eins og kom fram, í nær óbreyttri mynd. En ég fagna sérstaklega orðum hæstv. ráðherra um að hann leggi áherslu á að nefndin skoði stöðvaskylduna vegna þess að ég veit að hún er mjög mikilvæg í hugum þeirra sem starfa í þessari grein.

þá finnst mér þessi aðferð vera sanngjörn vegna þess að þeir sem virkilega vilja stunda þessa atvinnu geta auðveldlega hafið akstur, svo sem í afleysingum.

auðvelt er að sía út þá sem ekkert erindi eiga í þetta starf, og það er mikilvægt. Í samtölum mínum við forsvarsmenn

Við verðum að virða þetta fyrirkomulag og hljótum að hafa áhyggjur af því að hver sem er geti fengið leyfi án þess að gætt sé að því hvort viðkomandi sé raunverulega hæfur til þess.

Kvótar og takmarkanir hafa ákveðinn tilgang. Hér er sem sagt um að ræða nokkurs konar verkfæri sem er nauðsynlegt til að tryggja grundvöll ákveðins reksturs. Án takmörkunar er ég þeirrar skoðunar að það sé mjög líklegt að fjöldi leigubifreiða tvöfaldist á skömmum tíma.

En það er sjálfsagt að skoða hvort fjölga megi leyfum eitthvað og leggja niður hámarksfjölda atvinnuleyfa. Það er hins vegar ábyrgðarleysi að mínum dómi.

Síðan, eins og ég kom aðeins inn á í andsvari, er mikilvægt að hafa í huga að Danmörk fékk á sínum tíma undanþágu frá EES-reglum þannig að stöðvaskyldu er viðhaldið og leyfafjöldi verður áfram takmarkaður með þrepaskiptri úthlutun leyfa.

er hvergi minnst á stéttarfélög leigubifreiðastjóra. Verði stöðvaskyldan afnumin má gera ráð fyrir því að einhverjir leggi af stað með snjallforrit til að freista leyfishafa og lofa þeim vinnu í gegnum ómönnuð netsamskipti

ráði ein för í þessu frumvarpi og að í engu sé skeytt um kjör og aðbúnað þeirra sem starfa í greininni. Við blasir að löggjöfin hefði í för með sér þrotlaus mannaskipti, upplausn og reynsluleysi í stéttinni og vinnuverndarsjónarmið eru látin lönd og leið. Þetta er að sjálfsögðu áhyggjuefni sem verður að fara vel yfir í nefndinni og fá svör við. Auk þess kemur fram í þessari umsögn að Alþýðusamband Íslands hafi bent á að hægt sé að ná fram þeim markmiðum sem Eftirlitsstofnun EFTA hefur haft uppi við norsk stjórnvöld í þessu efni með mun umfangsminni breytingum en lagðar eru til í fyrirliggjandi frumvarpi. Það gæti t.d. falist í því að styrkja þær forsendur sem liggja til grundvallar fyrir fram ákveðnum fjölda atvinnuleyfa,

„Í hinu nýja regluverki felst meðal annars afnám fjöldatakmarkana utan þess að heimilt verður að takmarka fjölda leyfa á strjálbýlum svæðum þar sem framboð svarar ekki eftirspurn. Þá fela breytingarnar í sér afnám skyldu til að hafa afgreiðslu á leigubifreiðastöð.“ Í nýju áliti Alþýðusambandsins frá 30. október segir að þessi lýsing á norsku löggjöfinni sé í besta falli villandi. Ekki séu í gildi takmarkanir fyrir Ósló þar sem býr rúmlega milljón manns. Aftur á móti gilda verulegar takmarkanir í Hörðalandi þar sem búa 540.000 manns.

og í greinargerð með frumvarpinu er í engu getið þeirra háskalegu afleiðinga sem þær hafa haft hvarvetna, enda hafa sífellt fleiri borgir lagt bann við starfsemi þeirra. „Farveiturnar“ hafa meðal annars haft í för með sér óheiðarlega samkeppni, umferð og slysatíðni hafa aukist, ofbeldisverk sömuleiðis og þá hafa þær ýtt undir svarta atvinnustarfsemi

Hér segir í lokin: „Íslenskt samfélag er fámennt og þar af leiðandi viðkvæmara fyrir breytingum en milljónaþjóðfélög hinna Norðurlandanna. Miklu skiptir að taka tillit til þeirra breytinga sem orðið hafa á hinum Norðurlöndunum“ — og ég tek heils hugar undir það — „og læra af reynslu þeirra.

og svo er fjallað um atvinnuréttindi og eignarréttindi — „og hins vegar hagsmunir neytenda af góðri, öruggri og skilvirkri þjónustu á hagstæðu verði allan sólarhringinn, árið um kring.“

og ítreka það sem komið hefur fram í þessari umræðu að það er afar mikilvægt að vel takist til við endurskoðun þessara laga og að tekið verði tillit til þeirra sem starfa í þessari grein og hafa lagt sitt af mörkum til þess að koma því á framfæri hvernig best sé að standa að þessum málum og sem birtist í þessum umsögnum. Ég vona að horft verði til þeirra umsagna og þeirra athugasemda sem hafa borist frá þessum aðilum sem best til þekkja í þessari grein.

til við það á sínum tíma í miðborginni, sem miðborgarstjóri, að koma upp merkingum og auka skilvirkni í því að farþegar gætu fengið bíl og komist leiðar sinnar.

Fyrir þau okkar sem hafa kynnst farveitunum í nágrannalöndunum og skynjað þá skilvirkni og þann hraða á afgreiðslu sem því fylgir,

En þá eru til leiðir fyrir þá ágætu menn sem eru fyrir á fleti, og hv. þingmaður styður augljóslega kvótakerfið í þessu og eflaust fleiru, leiðir fyrir starfandi menn og konur,